Sada ćemo provesti objedinjenju raspravu: - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje, prvo čitanje, P.Z. br. 780, - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prvo čitanje, P.Z. br. 781. Predlagateljica oba zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.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 Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Danom pristupanjem RH EU 2013.godine stupio je na snagu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Tim zakonom RH je u svoj pravni sustav implementirala odredbe direktive EU te se obvezala da će provoditi postupak priznavanja kvalifikacija stečenih na području država članica EU. S tim u svezi priznavanjem stručnih kvalifikacija iz područja odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, te područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje trenutno obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prenosi se u nadležnost agencija odgovornih za razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Međutim kako bi Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih preuzela obvezu priznavanja stručnih kvalifikacija, potrebno je osigurati pravni temelj uz navedeno odnosno pristupiti dopunama Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Zakonom o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje utvrđuje se nadležnost Agencije za odgoj i obrazovanje za provođenje priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za sljedeće profesije, ravnatelj dječjeg vrtića, stručni suradnik u dječjem vrtiću, odgojitelj djece predškolske dobi, ravnatelj školske ustanove, učitelj razredne nastave u u osnovnoj školi, učitelj predmetne nastave u osnovnoj školi, nastavnik općeobrazovnih predmeta u srednjoj školi, učitelj stručnih predmeta u osnovnom i srednjem glazbenom i plesnom školovanju, odgajatelj u učeničkom domu, stručni suradnik u školskoj ustanovi. Što se tiče Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih utvrđuje se nadležnost te Agencije za strukovno obrazovanje za provođenje priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i to za sljedeće profesije, učitelj u srednjoj školi i suradnik u nastavi. sukladno obvezama iz članka 16. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, gospođo pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Dva su mala zakona pred nama kojima kako smo čuli priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u ovom resoru obrazovanja prebacuje na nadležne agencije onu za odgoj i obrazovanje kada se radi o općim predmetima, odnosno učiteljima i nastavnicima općih predmeta, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja odnosno na Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kada govorimo o nastavnicima strukovnih predmeta i stručnim učiteljima i suradnicima u nastavi. Neformalno obrazloženje koje smo dobili na sjednici matičnog odbora je bilo da su zapravo kapaciteti za to stručno priznavanje unutar ministarstva slabi, to i jest točno. Agencije u tom smislu doista i jesu nešto bolje ekipirane ali ako mi nastavimo prebacivanje poslova u agenciju a to dosta dosljedno radimo zadnjih nekoliko godina mislim da će se i tamo problem godinama rasti pa to je nešto što će također trebati sustavno rješavati. No i bez toga doista je smisleno da se stručno priznavanje, a stručno priznavanje je zapravo utvrđivanje da li određena osoba ima ili nema stvarne kompetencije za obavljanje određenog posla, dakle smisleno je da se stručno priznavanje obavlja u institucijama koje se inače bave kompetencijama osoba koje rade u školi, od stručnih ispita, usavršavanja i napredovanja pa sve do pedagoškog nadzora. U tom smislu mi iz kluba SDP-a ćemo podržati oba ova prijedloga zakona. No, ovom prilikom želim u ime kluba istaknuti još nekoliko detalja za koje vjerujem da su relevantni i za ovu raspravu a i inače za ovu temu priznavanja inozemnih kvalifikacija i u reguliranim ali i u nereguliranim profesijama. Prvo, ova dva zakona ponovno i to poprilično zorno prikazuju kako naš prijedlog iz tamo čini mi se 2009. ili 2010. godine a radilo se tada o tome da se spoje ove dvije agencije itekako ima smisla. Mi sada za istovjetne poslove, doduše za različite vrste škola obavljamo poslove u dvije različite agencije. Nama se i dalje čini i smisleno i racionalno i za škole bi to bilo jednostavnije, posebno kada se odnosi na strukovne škole koji u svom dnevnom poslovanju da tako kažem funkcioniraju sa dvije agencije na dnevnoj osnovi da doista spojimo te dvije agencije. Kasnije analize stručne koje su rađene i u okviru same strategije su pokazale da taj stav itekako ima smisla. Pa kako se radi o prvom čitanju zakona, odnosno prvim čitanjima oba zakona to doista možemo i napraviti u drugom čitanju. Time bi se ujedno ovaj dio obrazovanja odraslih, odnosno u okviru istih resursa otvorio prostor i za specijaliziranu agenciju za cjeloživotno učenje, koje je inače područje koje je najzapuštenije kod nas u obrazovnom sustavu a čini mi se i najvažnije, otvorio prostor ne samo za to nego i za operativnu primjenu hrvatskog kvalifikacijskog okvira koji je sada trenutno u ministarstvu jer je tek u početku ali prije ili poslije će trebati izdvojiti u nekakvu specijaliziranu agenciju obzirom da se radi o doista stručnim poslovima. Drugo, nama poštovani zamjeniče ministra, sada već dosta brzo bi trebala i dobro bi došla i Izmjena i dopuna Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Naime, mislimo da treba nešto jasnije urediti i općenito razjasniti razliku između priznavanja inozemne kvalifikacije, stručnog priznanja i akademskog priznanja. Čuli smo već ali ja mislim da nikada nije dovoljno ponavljati jer ima doista sa tim puno problema u Republici Hrvatskoj se već gotovo 15 godina ne provodi postupak nostrifikacije diploma. Mi danas kada bi pitali, pa čak ja mislim i ovdje u Hrvatskom saboru i općenito ljude kada govorimo o inozemnom priznavanju diploma u glavi imaju proces nostrifikacije diploma. Nostrifikacija je nešto posve drugo i ona se ponavljam ne provodi više od 15 godina. Nije problem što o tome ne zna politika, nije problem što o tome ne znaju građani no međutim, to izaziva zbunjenost i kod jednog dijela primjerice stručne komore, nešto je i kolega Jovanović u replici o protekloj točci govorio o tome, o tome je Sabor izvijestila i pučka pravobraniteljica u svom izvješću jer to nije nešto što smijemo podmesti pod tepih. Pojednostavljeno i zapravo laički o čemu se radi? Nostrifikacija je zapravo svođenje neke strane diplome na našu i onda bi to značilo i potpunu istovrijednost na tržištu rada. U praksi je to izgledalo da je netko sa stranom diplomom došao raditi proces nostrifikacije, onda bi se usporedili obrazovni programi pa bi se reklo to je ovoliko ili onoliko ispita razlike, to je toliko i toliko vremena, toliko i toliko novaca i onda se zapravo izdavala diploma naša temeljem i onog što je prije bilo i razlike koja je postojala. Sada to više nemamo, sada imamo priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije koja je zapravo samo formalno potvrđivanje vrijednosti same diplome. Dakle u samom postupku se utvrđuje je li diplomu izdala akreditirana institucija za akreditirani program, nema ispita razlike, nema ničega, nema dodjeljivanja naših zvanja da tako kažem ali to onda znači da nema i automatskog pristupa tržištu I ono što je prije u procesu nostrifikacije bilo u jednom postupku sada se zapravo razdvojilo u dva i tu zapravo nastaje problem. Tada dolazimo do ovog o čemu je riječ u ovom zakonu a to je stručno priznavanje, odnosno akademsko ako bi se radilo o postupku nastavka obrazovanja. Evo ja se ispričavam ekspertima u ovom području na možda nepreciznostima ali sam pokušala pojednostaviti definiciju da bi naprosto svim bilo jasno o čemu ovdje govorimo. Taj problem razdvajanja da tako kažem priznavanje strane diplome i pristupa tržištu rada u dva postupka da tako kažem ili u dvije različite točke posebno kada se radi o diplomama iz trećih zemalja, dakle nečlanica Europske unije, mi tu imamo dosta problema obzirom da ima i tradicije u nekim krajevima odlaska na studiranje u Bosnu i Hercegovinu, u Republiku Srbiju i s time moram priznati imamo dosta problema. Dva primjera, više medicinske sestre koje su završile studij u Bosni i Hercegovini. Naša komora je kao uvjet za dobivanje licence imala diplomu. Kada Kada takva medicinska sestra s diplomom iz BiH dođe na priznavanje istovrijednost diplome agencija joj izda da priznaje se istovrijednost diplome radi zapošljavanje jer je to formalno priznavanje istovrijednosti diplome. No međutim to ne znači istovremeno i ulazak u tržište rada i tu je trebalo prilagodit ovu drugu vrstu pravilnika jer nema, ponavljam, procesa nostrifikacije. Drugi primjer vam je unutar Europske unije primjerice vezani konkretno za ovo stručno priznanje, magistra suvremene engleske književnosti koja je završila u Italiji, studij u Trstu, može li radit kao učitelj ili nastavnik engleskog jezika u osnovnoj ili srednjoj školi? Da, automatski joj se prizna istovrijednost diploma, osoba dobije papir priznajemo istovrijednost diploma, ali ne s tim ne možeš raditi u školi obzirom da cijeli dio gramatike, jezika u suvremenoj engleskoj književnosti nema, a to je sadržaj onoga što se predaje djeci I onda naši ljudi dobiju od agencije priznavanje istovrijednosti diplome i misle da su sve time riješili, a zapravo ovaj drugi postupak stručnog priznanja koji se radi, definicije nadležno tijelo, to malo je problem što je nadležno tijelo i zato kažem da bi možda trebalo pojednostaviti taj zakon ili ga možda na drugačiji način postavit, određuju zapravo točku pristupa tržišta rada. To je uvedeno iz dva razloga. Prvo, da se unutar Europske mobilnost radnika i njihovo zapošljavanje. Kroz regulirane profesije to se posebno rješava jer automatski onda sve funkcionira. Ukoliko su usklađeni sa direktivama obrazovni programi, a tu isto imamo još jedan određeni dio problema, a s druge strane da se zaštiti unutarnja tržišta Europske unije u odnosu na treće zemlje. Ja se nadam da sam uspjela objasnit zapravo u čemu je problem, kao i potrebu da se procedure i dodatno i zakonski, ali možda kroz neku vrstu kampanje ili na bilo koji način razjasne. Treće, treba vidjeti kad govorimo o ovom zakonu treba li možda i u ovom resoru revidirati popis reguliranih profesija. Kada je došla priča s reguliranim profesijama onda je … vrlo sažeta lista. U međuvremenu sad gotovo svakakve profesije koje možete zamislit se od određenog nadležnog tijela proglasi reguliranom profesijom. To negdje ima smisla više, negdje ima smisla manje, ali ako nam je cilj mobilnost i sprečavanje zapreka onda treba regulirati popis reguliranih profesija. Ovdje konkretno nama na listi reguliranih profesija za koje se radi i stručno priznanje imamo primjerice ravnatelje osnovnih i srednjih škola. Uvjet za ravnatelje osnovne i srednje škole je da udovoljava uvjetima za učitelja i nastavnika, uz određeni broj godina radnog staža, određeni stupanj stručne spreme, to je sad malo manje važno i naša ravnateljska licenca koju još uvijek nemamo ni na koji način. Ja sad pitam što praktički znači da netko tko ima ravnateljsku diplomu inozemnu dođe u Hrvatsku pa mu radimo stručno priznanje po ovom zakonu sad u agenciji da mu priznamo reguliranu ravnateljsku profesiju kad mu ona ništa ne znači praktično u smislu u smislu zapošljavanja. To samo pokazuje da kada u situaciji da zapravo pojednostavimo i mehaniziramo proces da tako kažem ga ne htijući zakompliciramo. I posljednje, a to je doista možda najmanje direktno vezano uz ovo iako izrazito vezano, a gotovo je urgentno. Nama su potrebni novi pravilnici o vrsti stručne spreme učitelja, nastavnika, stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. Dva imamo, jedan za osnovne, jedan za srednje škole. Oni datiraju iz 1996. godine. U međuvremenu se u Hrvatskoj dogodila reforma visokog obrazovanja, uvedena su posve novi akademski nazivi. postojećem pravilniku on ukratko definira, dakle radi se o popisu zapravo akademskih naziva koji mogu obavljat određeni posao. Tako primjerice engleski jezik u školi mogu predavati profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirani anglist. Recimo diplomirani kroatolog, to su ovi sa hrvatskih studija, mogu predavat hrvatski u srednjoj školi, u osnovnoj školi ne mogu, ali mi više nemamo ni diplomiranih kroatologa ni profesora engleskog ni anglista nego imamo bolonjske titule. teško se snalazimo i u našem sustavu uspoređujući stara i nova znanja. Mi smo imali recimo inžinjere ekologije pa je bilo pitanje mogu li predavat prirodu i društvo jer to naprosto nije postojalo u starom sustavu, a sada u tu kombinaciju ubacujemo i inozemna inozemna zvanja da tako kažem, za koja moramo utvrđivati stručno priznanje, jesu li ili nisu kompetentni raditi u nastavi. Dakle naravno da je ovdje ispravan odgovor da dugoročno rješenje ovog problema nosi nacionalni kurikulum. Ja znam da mi iz prosvjete smo već dosta dosadni sa nacionalnim kurikulumom i da se može pomisliti da gotovo fetišiziramo nacionalni kurikulum, ali da nacionalni kurikulum između ostalog definira i potrebne kompetencije za obavljanje nastave pojedinog predmeta, ali mislim da ne možemo čekati. Ljudi imaju doista ozbiljne probleme. Naravno, kao što sam rekla na početku, ovo su mali zakoni, prihvaćamo ih, smisleno je da se to obavlja u agencijama no međutim ako ove ostale kućice oko samog ne posložimo koje su vezane uz priznavanje diplome, uz određivanje određivanje potrebne vrste kompetencija za obavljanje pojedinog posla u školi, bojim se da ćemo kreirati nove prepreke u sustav umjesto da ih zapravo mičemo. Rješenje nije prekomplicirano, promijenit zakon, promijenit malo pravilnik, definirati procedure, nije nikakav zapravo spektakl u pitanju, a puno bi pomogao ljudima i u dijelu reguliranih profesija i u dijelu nereguliranih profesija, a posebno vezano uz diplome iz trećih zemalja, odnosno izvan članstva Europske unije. Evo zahvaljujem. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče. Pa kolegica Lugarić dosta iscrpno ukazivala na neke nelogičnosti koje se nameću kao pitanje koje bismo mogli raspraviti do drugog čitanja. Tako ću se i ja osvrnuti samo na neke dijelove u ovoj raspravi. Dakle, prije svega predloženim člankom 1. dopunjuje se članak 4. stavak 2. tako da se propisuje da će agencija u ovom slučaju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provoditi priznavanje inozemnih, stručnih kvalifikacija. Dakle, nastavnih strukovnih predmeta u srednjoj školi, strukovni učitelji u srednjoj školi i suradnik u nastavi. Međutim, moramo ovdje se osvrnuti na ono što jest, a to je stvarno stanje. Dakle, nastavnici strukovnih predmeta u velikom broju srednjih škola u RH su visoko obrazovani, dakle imaju završene završene fakultete prije svega ekonomski, trgovačke ili komercijalne škole, zatim Pravni fakultet. To se prije svega odnosi na upravno-birotehničke škole, medicinski, elektrotehnički, strojarski i moje pitanje odnosi odmah na to je li precizno određeno koja će agencija priznavati, odnosno kako se radi o nastavnicima strukovnih predmeta koji imaju visoko školsku kvalifikaciju tada priznavanje visoko školskih kvalifikacija i razdoblja studija moramo razlučiti, dakle a u svrhu nastavka obrazovanja u RH ili b u svrhu zapošljavanja u RH. Dakle, Dakle, gdje je to precizirano i je li, da li te kvalifikacije priznaje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili Agencija za znanost i visoko obrazovanje. obrazovanje. Dakle, to je jedno od pitanja koje se postavlja. Točno je, možda će odgovor na to biti da u srednjim školama u RH na mjestima strukovni učitelj u srednjoj školi i suradnik u nastavi rade i djelatnici koji nemaju završene fakultete. To jednako tako znamo, to su visoko školske kvalifikacije pa bi do razine četiri dva Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih mogla priznavati istovjetnost kvalifikacija. Međutim, je li to i učinkovito, je li Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nadležna za priznavanje kvalifikacija za sve nastavnike koji rade u strukovnim školama, a prema navedenim, a i prilozima smatramo da nije. Ako se već rade dopune, a to je nešto što je i kolegica prije mene rekla tada bi možda bilo dobro napraviti kvalitetnu dopunu koja prije sveg treba biti jasno određena i koja ne bi trebala donositi reći ću dodatne nejasnoće u tumačenju, dakle preklapanja nadležnosti agencija glede priznavanja istovjetnosti Međutim, ono što se u naravi događa i što je stvarnost kada govorimo o ove dvije agencije, ovo bi trebao biti nekakav bitan iskorak na bolje. Ali možda bi se ipak trebalo nešto promijeniti. Dakle, ljudi koji rade u obrazovnom sustavu, prije svega tu ću se referirati na strukovne škole. Tamo su dvadeset, neki Kažu da se institucije, odnosno agencije preklapaju u svojim nadležnostima i vrlo često ili nerijetko koče jedna drugu u donošenju odluka. prije dosta godina, možda petnaestak ili više sjetit će se oni koji su tada radili u obrazovnom sustavu ili mi koji smo tada bili u njemu imali smo, dakle uz ministarstvo samo za zavod ako se dobro sjećam koji se zvao za unapređivanje školstva i on je brinuo o cjelokupnom sustavu. Tada je došlo naravno do razdvajanja negdje između '95. i 2000. godine, formirane su dvije agencije. Dakle, Agencija za Odgoj i obrazovanje koja je najvećim dijelom naslijedila poslove dotadašnjeg zavoda, a samim time moramo reći i većinu kadrova što je bilo i za očekivati u tom trenutku. Uzimajući u obzir trendove u gospodarstvu, državi i regiji formirana je tada i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sa ciljem da bi se posebno bavilo strukovnim obrazovanje koje u ovom trenutku zapravo čini 60% srednjoškolskog sustava u RH. Namjere su vjerojatno bile dobre, namjere su trebale biti pozitivne. No, nakon kratkog vremena ljudi koji aktivno rade u sustavu i morali su se obraćati jednoj ili drugoj agenciji tada su se, dakle zapravo susreli sa realnošću. Dakle, ako bi se obratili agenciji koja je bila starija, dakle stariji čimbenici u obrazovnom sustavu oni bi naravno kočili dobivanje nekih dozvola, kočili bi davanje nekih odobrenja i tako bi ljudi, zapravo koji rade u obrazovnom sustavu bili na neki način taoci. Možda će malo grubo zvučati, ljudi koji rade u staroj, odnosno koji rade u novoj agenciji. Na žalost zbog toga smo čini se imali i određene teškoće sa EU projektima, sa povlačenjem sredstava. Nešto što molim evo tako i odgovor na to pitanje što se provlači ovih dana, a odnosi se prije svega na projekte vezane uz strukovno obrazovanje. Postoje neke informacije da je Europska komisija odbila ministarstvu projekte i da zato ili su oni vraćeni na doradu, pa vas molim pojašnjenje ako imate tu informaciju, vjerojatno imate što se zapravo dogodilo. Da li oni nisu bili kvalitetno napravljeni, što je bilo manjkavo i zašto su ti projekti zapravo vraćeni. Dakle, ljudi koji rade na terenu kažu da smo kasnili barem godinu dana sa predajom projekata, da projekti nisu realizirani zato jer ona stara agencija ili starija agencija je kočila ideje iz mlađe agencije. donosio se kurikulum tehničara za računarstvo koji se sastojao od na primjer od 30 predmeta. Od toga 15 onih koje nazivamo opće obrazovni hrvatski jezik, povijest, tjelesni itd. za koji suglasnost daje starija agencija, a preostalih 15 su strukovni predmeti na primjer elektrotehnika, elektronika, mehanika za koje suglasnost daje uvjetno rečeno novija agencija. Svi su imali sa Agencijom za strukovno obrazovanje odmah u normalnom roku sve suglasnosti, ali druga agencija je kontinuirano tražila dopune, stopirala, komplicirala pitanjima tipa zašto se nije smanjio broj sati itd. To je primjer sa kurikulumom, a da ne govorim kakvi su otpori promjenama u načinima poučavanju prema ishodima učenja, gdje se, kako stvari stoje očito negdje u agenciji opiru nekim novim metodama jer čini se da samim time prestaje njihova svrha postojanja. Dakle, ne imenujući nikog iz pojedinih agencija, međutim činjenica jest da ljudi koji rade u obrazovnom sustavu, prije svega je to vezano uz strukovno obrazovanje, ovakvim načinom nisu zadovoljni. Ono što oni predlažu to je na tragu onoga što je i kolegica Lugarić govorila, dakle agencije su trome i spore i da oni jednako tako smatraju da bi trebalo razmotriti scenarij spajanja agencija. Možda spajanje agencija u jednu, dakle kadrovski isfiltrirati i ostaviti najbolje ljude da tamo rade i zapravo oni opravdaju svoju svrhu a ne da ljudi kojima bi oni trebali biti dostupni zapravo na njih gledaju kao svojevrsnu prepreku. Ne smiju se kočiti razvojni projekti i naravno trebalo bi podupirati dobre ideje. I ako barem ne mogu pomoći onda neka im ne odmažu jer na takav način eto kao što čujemo a nadam se da ću dobiti odgovor i na to da se kasni sa povlačenjem sredstava iz europskih fondova koji se mogu dobiti posebice kada govorimo u strukovnom obrazovanju, prije svega za opremanje kabineta ili slično, u svakom slučaju za unapređenje obrazovnog sustava. Agencija za strukovno obrazovanje lijepo je napisala što je njezina vizija, to je između ostalog da bude i nositelj razvoja hrvatskog gospodarstva i veće zapošljivosti. Pa onda negdje smo se izgubili od napisane vizije do današnje realizacije jer zapravo vidimo da je vizija ostala samo na papiru a ono što se u stvarnosti događa nije tako. uz ove neke sugestije i dodatna pojašnjenja mislim da bi se moglo unaprijediti i djelatnost agencije, ne samo konkretno o ovim člancima koji su nam ovdje predloženi predloženi kao čista formalnost već da se doista pomogne ljudima koji rade u strukovnom obrazovanju odnosno u odgojno-obrazovnim procesima. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Marija Lugarić, izvolite. Poštovana kolegice Glavak mene moram priznati veseli ova vaša diskusija zato što pokazuje potpuno promjenu politike HDZ-a u odnosu prema agencijama posebno Agenciji za strukovno obrazovanje. Naime, prvo samo jedna korekcija, Agencija za strukovno obrazovanje osnovana je uredbom Vlade 2005. godine kada je izdvojena iz ove postojeće Agencije za odgoj i obrazovanje zakonom 2010. godine. I dosada, ovo je prvi puta da je od strane HDZ-a podržana naša inicijativa koja je bila od prvog trenutka da se to ne razdvaja, da ostane u jednoj agenciji, bilo rukama i nogama branjeno opstojnost posebne Agencije za strukovno obrazovanje. Nadam se da su i vaše kolege koji se možda više bave obrazovanjem unutar HDZ-a svjesni i podržavaju ono što ste rekli. Mi naravno da to podržavamo jer kao što sam rekla u ime kluba to je bila i naša inicijativa kroz Sabor cijelo ovo cijelo ovo vrijeme, čak smo to imali i kao posebne amandmane kada smo zakon donosili 2010. godine. I drago mi je da je sada i klub HDZ-a došao na to, dakle na sam zaključak o gotovo pa besmislenom razdvajanju Agencije za strukovno obrazovanje, odnosno ovog dijela strukovnog obrazovanja u posebnu agenciju nakon što je to ponavljam Vlada uredbom osnovala 2005. godine, a onda saborska većina tadašnja 2010. usvojila i kroz sam Zakon. I drugo, na samom početku ste pitali tko će raditi priznavanje diploma? Priznavanje diploma ide po Zakonu o priznavanju diploma. Dakle, priznavanje inozemnih diploma radi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Ovdje se radi o stručnom priznanju koje onda utvrđuje da li s određenom diplomom netko ima određene kvalifikacije, odnosno kompetencije raditi određeni posao, ovdje konkretno govorimo ima li netko sa diplomom ne znam master electronic sciencies da li može raditi kao strukovni učitelj u elektrotehničkoj školi. To će raditi Agencija za strukovno obrazovanje nakon što Agencija za znanost i visoko obrazovanje prizna istu vrijednost te strane diplome. Zahvaljujem. Hvala. Odgovor kolega Horvat, izvolite. što će biti dobro i što će unaprijediti u ovom slučaju odgojno-obrazovni sustav. Međutim, u ovom dijelu kada sam govorila što bi se moglo ili trebalo dogoditi onda niste čuli da je ovo prijedlog naravno nekih ljudi iz struke, ljudi koji traže bolji način kako bi agencije ih što manje kočile. U svakom slučaju HDZ uvijek će podržati projekte koji su dobri. Dosada ih nije bilo. I ono što se provlačilo kroz medije da primjerice postoji konsenzus oko reforme obrazovanja, ne, to je netočno zasada, ne postoji. Promjene su nužne i to je ono na što stalno upozoravamo. Dakle, ono što smo posebno apostrofirali kada govorim već o reformi obrazovanja to je da nikako ne možemo pristati na način na koji je to zamišljeno a prije svega dakle oko načina provedbe. Dakle netko, jedna politička snaga koja ima većinu u Hrvatskom saboru ona će imenovati sva povjerenstva koja će ne znam kadrovirati pod izlikom da su to nestranački ljudi, da su to sve stručnjaci, a netko drugi bi to trebao provoditi. Dakle, to je samo jedan od primjera. I još jednom kažem sve što je u cilju unapređenja to možemo podržati. Međutim, u ovom slučaju dala sam vam konkretne primjere ljudi koji se žale na neučinkovitost agencija i koji su rekli da bi možda trebalo spojiti u jednu agenciju kako ne bi se ovdje izlagali tome tko je nadležan kome ili koja agencija je starija pa ima veće ovlasti ili si to uzima za pravo odlučivati u odnosu na onu uvjetno rečeno mlađu agenciju. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice s vašom se raspravom slažem i to što vam je sada u replici rekla kolegica Lugarić da je ova Agencija za strukovno obrazovanje znači osnovana 2005. ali treba u stvarnosti poslušati i struku koja govori da je možda dobro sada objediniti te agencije čisto iz ekonomskih razloga. Između ostalog jednostavno zbog toga jer nema veće zaposlenosti u u obrtničkom, u malim i srednjim poduzetnicima, a negdje od 2005., a posebice unazad tri godine zatvoreno je preko 3 tisuće posebice evo ako gledate situaciju u Zagrebu. Ono što ću vam sada reći 2013. je školska godine i 2014., recimo za mehaničara poljoprivredne mehanizacije upisano je samo 7 učenika to očigledno govori o stanju u poljoprivredi. Mi recimo imamo samo upisanih 7 učenika urara. Međutim tradicijska zanimanja kao što su glazbar za gudačka glazbala, graditelj drvenih brodova, graditelj metalnih brodova, graditelj orgulja, kolar, kovač, krov pokrivač, krznar, ljevač, mlinar, mljekar, očni optičar, pećar, niti jedan učenik se nije upisao školske godine 2013. i 2014., ali jednako tako se nije unazad tri godine niti jedan nego sve ovo što sam nabrojila sada ko se nije upisao su se obrti zatvorili. Pa ono što je bitno u cijeloj priči, ja mislim barem jest to stvoriti pretpostavku posebice kad se radi o strukovnom obrazovanju da mladi ljudi koji se odluče na strukovno obrazovanje da oni imaju gdje raditi. Međutim, oni nemaju gdje raditi i nažalost unazad tri godine sve manje i manje i najmanje što se cijeni to je obrtništvo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Vrijeme. Hvala lijepa gospodine potpredsjednice. Kolegice Sumrak, vidim da ste dobro pobrojili ova zanimanja koja će pomalo već zvučati arhaično u dogledno vrijeme jer ćemo ih zapravo onako povećalom tražiti gdje su ta djeca ili gdje su ta zanimanja nestala. Međutim, nadovezat ću se na ono što je zapravo bilo na početku vaše replike a to je da mi zapravo moramo školovati kadrove koje naše gospodarstvo treba a to ne može onda reći netko tko sjedi u agenciji već može naravno reći gospodarstvo u županiji u kojoj djeluje odnosno strukovna škola koja će prepoznati te kadrove. Dat ću vam primjer iz Međimurske županije gdje je vrlo cijenjena metalska struka gdje imamo sjajnu strukovnu školu i gdje gospodarstvenici koji jesu metalske struke uzimaju djecu, prate ih od prvog razreda, oni ih na neki način stimuliraju, oni ih odgajaju u svom obrazovnom procesu odnosno radnom procesu i takva djeca su na kraju svog četverogodišnjeg školovanja zaposleni ljudi. oni su potrebni tom dijelu i oni se školuju za nešto što je nužno potrebno gospodarstvu. Ako ćemo mi samo gledati tko će potvrditi koji papir ili što je čija ingerencija onda nećemo imati dovoljno obrazovanih kadrova koji bi mogli se naći na tržištu rada, onda ćemo i dalje proizvoditi nažalost kadrove za ona zanimanja koja su nam već i sada suvišna u RH. **Batinić, Hvala. U ime Kluba zastupnika SDSS-a Mile Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pozdravljam pomoćnicu ministra znanosti. Ja bez nekakvih posebnih ambicija da ulazim u struku u obrazovanje ja ću prokomentirati u ime kluba izmjene Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje sa pozicija iskustava, odnosno provođenja procesa priznavanja iste vrijednosti odnosno nostrifikacija diploma i kasnije problema oko priznavanja stručnih kvalifikacija jer to smatramo da je to jedno od osnovnih zadaća ove agencije a i životni problem mladih ljudi koji trebaju početi sa poslom, odnosno koji su završili sa obrazovanje. Nomotehnički ovo je vrlo jednostavan zakon, sastoji se samo od jedne norme, odnosno dvije norme ali je suštinski vrlo kompleksan jer ćemo kasnije kroz raspravu vidjeti koliko smo izbirokratizirali, odnosno koliko smo majstorski zakomplicirali život određenoj kategoriji mladih, obrazovanih ljudi. I inače je ove izmjene, mislim da su na tragu našeg zastupničkog pitanja koje smo mi postavili ministru i mislimo da je članak 1., odnosno ovakva norma zadovoljavajuća i mi ćemo u ime kluba prihvatiti ove izmjene. Racios cijelog zakona je zadnji pasus, zadnji stav obrazloženja ovoga zakona koji kaže da "Predloženim će se zakonom omogućiti brže i efikasnije provođenje postupka priznanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno obvezama iz članka 16. zakona." ovaj posao odradili brže i efikasnije nego što smo to radili dosada. Dakle, imamo situaciju zašto to kažem, zato što smo imali dosad stanje da, činjenično stanje prije ulaska u EU kad je priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija stečenih izvan EU do ulaska u EU su rješavale nadležne obrazovne agencije na način da su se nostrificirale diplome, dobila su se rješenja i nakon toga taj mladi čovjek se mogao zaposliti. Ulaskom u EU prilično se stvar zakomplicira, odnosno nakon 1.7.2013. stupanjem na snagu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija nastali su problemi u vezi stručnog priznavanja visokoškolskih obrazovanih kvalifikacija za one kategorije, za one osobe, studente, diplomante koji su diplome stekli izvan zemalja EU, to su već spomenute najčešća situacija spomenute zemlje a to su Bosna i Hercegovina i Srbija jer su životni putevi i životne situacije neke ljude odveli upravo dakle hrvatske građane prije svega odveli upravo u te zemlje gdje su oni okončali svoje studije i sada se namjeravaju vratiti u svoju matičnu zemlju i početi raditi sa takvim visokim kvalifikacijama. Iako im je formalno priznata obrazovana kvalifikacija od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje, isti se upućuju na postupak neki kod nadležnih komora, neki kod ministarstava odnosno agencija kako bi im se priznala osnovna stvar, a to je stručna kvalifikacija. imamo nostrifikaciju idemo u sljedeću fazu kako sam ja to shvatio, ako nisam dobro shvatio dozvoljavam da me se ispravi, dakle idemo u stjecanje stručnih kvalifikacija. Dobro. Iza toga nastaju problemi. U sustavu odgoja i obrazovanja su oni manje izraženi u nekim drugim sustavima odnosno u nekim drugim segmentima života kao što je zdravstvo su oni prilično komplicirani, a o tome ću reći isto par rečenica. Dakle svima kojima je bila priznata diploma do ulaska u EU i koji su počeli odrađivati pripravnički staž, istekom pripravničkog staža nije bilo dozvoljeno polaganje državnog stručnog ispita. Kada su zatražili polaganje državnog ispita rečeno im je da moraju podnijeti zahtjev za stručno priznavanje kvalifikacija Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, no ministarstvo nije davalo potrebne upute kako riješiti nastalu pravnu prazninu pa tako pa tako stranke nisu bile pozivane na polaganje državnih ispita. Odugovlačilo se rješenje ovog pitanja što je stvaralo dodatnu neizvjesnost i nesigurnost kod tih ljudi. Dakle to je ono što se dešava u praksi. Ovom problemu imamo upozorenja dakle niz takvih slučajeva su dolazile iz osnovnih škola u Jagodnjaku, Vukovaru, javljali su nam se građani odnosno roditelji takve djece. mi smo naravno upozoravali ministarstvo nadležno o ovakvom zastoju u tom procesu i mislimo da se ovdje radilo o šutnji nadležnih organa odnosno nadležnih tijela, da se govorilo ovdje i o nespremnosti i nepripremljenosti tih tijela za ovaj proces koji je uslijedio nakon ulaska u EU i tek krajem godine 2014.godine smo uspjeli problem za te ljude riješiti odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pronašlo je rješenje za sve one koji su zasnivali radni odnos prije ulaska u EU. Njihov problem bio je riješen relativno brzo i bez dodatnih i posebnih uvjeta, te im je osigurano polaganje državnih ispita. Problem nastaje onim ljudima koji su u cijeli proces ušli poslije našeg ulaska u EU jer moraju proći kroz određeni postupak priznanja inozemne stručne kvalifikacije. I onda imamo u životu situaciju da dvoje mladih ljudi dakle hrvatskih građana sjede i polažu godinu dana pripravnički staž, obučavaju se osposobljavaju se prema istim poslovima, prema istoj legislativi. Onaj tko je završio fakultet u Zagrebu on ne mora polagati steći tu stručnu kvalifikaciju može polagati državni ispit, ovaj koji je došao iz Novog Sada on ulazi u proces iz koga sada nastaje ovaj problem. Dakle mi u pravilu pozdravljamo ovakav način rješenja toga problema i mislimo da će se s ovom jednom normom u ovim u ovim izmjenama zakona puno toga promijeniti odnosno da će se cijeli postupak ubrzati, pojednostaviti i da će ministarstvo odnosno agencija pripremiti sve prateće akte, sve pravilnike kako bi se cijela ova procedura za te mlade ljude pojednostavila. Ja ovdje moram povući paralelu i sa zdravstvom gdje je priča puno kompliciranija. Mi imamo ja ću ovdje reći da iznijet ću jedan slučaj dakle pokušavam kroz nekakve životne priče približiti nam problematiku. Izvjesni gospodin Marić je završio stomatološki fakultet u Novom Sadu, stažiranje je počeo u Kninu 2013.završio je 2014.staž, kada je nakon stažiranja prijavio se za polaganje državnog ispita rečeno mu je da se rješenje agencije više ne priznaje zbog ulaska u EU, da mora ući u proceduru nostrifikacije diploma u ministarstvu i mora ići polagati određene ispite u Hrvatsku komoru dentalne medicine. Započeo je sa procedurom, dakle radi se ovdje hoću reći koliko smo mi to majstorski to zakomplicirali. Započeo je sa procedurom, skupio je nekakvu gomilu papira, komori je platio 11,5 tisuća kuna za nostrifikaciju, čekao je komisijsku odluku o usklađenosti hrvatskih obrazovnih planova i programa sa onima s kojima je polagao odnosno završio studij, komisija je naposljetku odlučila da mu fali 11 ispita. Svaki od njih sadrži teorijski i praktični dio, seminarske radove itd. i fali mu 500 sati praktičnog rada u struci. Pitanje je da li on može tih 500 sati u struci uraditi. Uglavnom to čitavo školovanje i doškolovanje trajalo bi njemu dvije godine i koštalo bi ga negdje oko 50 tisuća kuna. A istovremeno onaj tko dođe iz Rumunije on ne mora proći kroz to, samom činjenicom što je ovaj izvan EU, a ovaj je građanin EU. Druga opcija je bila polaganje tzv. osposobljenosti u profesiji što se sastoji od 10 ispita pred profesorskom komisijom, stoji negdje oko 6 tisuća kuna. inače poslije desetomjesečne procedure kada je termin za ispit zakazan komora donosi novi pravilnik, predlaže čak 60 novih ispita na ispite izlazi 12 ljudi od kojih nitko ne prolazi taj ispit jer nemaju pravo na padanje nema pravo na ponavljanje ispita itd. I sada ja postavljam pitanje konačno, jedno pitanje, dakle možemo ovaj tekst tumačiti na još nekoliko načina, osnovno pitanje, 200 hiljada mladih školovanih ljudi otišlo iz Hrvatske, od toga 8 stotina liječnika. Ovi ljudi su sa prostora posebne državne skrbi gdje se baš nitko ne gura previše da ide, nije baš atraktivno biti liječnik u Žegaru, puno atraktivnije je biti u Čakovcu ili kod mene u Belom Manastiru puno atraktivnije nego biti u Dvoru. I takvi ljudi hoće biti i mi im to ovakvim jednim administrativnim pristupom kompliciramo, onemogućavamo i tjeramo te ljude da odlaze. I nama će vjerojatno doći neki novi ljudi na te iste prostore, možda neki ljudi iz nekih drugih europskih zemalja, svi bi voljeli da to budu Nijemci, mislim da oni neće doći, doći će ovi manje plaćeni nego što su naši liječnici. I to je jednostavno pristup tome problemu. Možda ga ja nisam baš najsretnije u nekim elementima objasnio jer nemam ambicija da se bavim tom strukom niti da dociram ljudima od struke mi nimalo nije jasno da smo majstori u kompliciranju ovakvih procedura i da cijela ova stvar se svodi na to da 2 godine ti treba, 4, 5 godina ti treba za diplomiranje a 2 godine za nostrificiranje. Ta stvar mi neće biti jasna. Vama zahvaljujem što ste reagirali na ove pojave na ovakav način da ste donijeli ove izmjene zakona. Paralela sa zdravstvenim je bila samo iz razloga da kažem kakva je stvar na terenu, inače u zdravstvu, odnosno u školstvu, u obrazovanju nije takva kritična situacija kao što sam kao što sam sada rekao. I iz tog razloga mi ćemo ove izmjene zakona, odnosno dopune zakona prihvatiti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Krećemo sa replikama Marija Lugarić, izvolite. Ja vam kolega Horvat zahvaljujem na diskusiji, ukazali ste doista na probleme pojedinaca a svi mi koji se bavimo obrazovanjem možemo navesti nekoliko desetina ovakvih primjera, posebno ja sam to rekla i u ime kluba za naše državljane koji su se školovali u Bosni i Hercegovini međutim nije, potpuno je pogrešno i mislim da nije dobro zapravo u ovu raspravu uvoditi moment nepravednosti. Vi ste rekli, završili su fakultete, odradili su staž onda jedni mogu, drugi ne mogu. Zaboravili ste reći jednu stvar, završili su različite obrazovne programe na početku jer smo mi naše obrazovne programe, zbog toga usput budi rečeno naše medicinske sestre danas imaju problema ako hoće upisati fakultete u Hrvatskoj uskladili sa europskim direktivama i to nisu pitanje naših komplikaža ovih ili onih procesa nego se radi o europskim direktivama koje su upravo htjele, traže da se izjednače programi. Problem upravo je u tim satima prakse, jer imali smo mi i kontra proces gdje naše sestre srednje kada su htjele završavati za više sestre su išle u jednu susjednu državu na jednu instituciju da ne spominjem, za nekoliko tisuća eura i tri seminarska vikenda dobivale visoku stručnu zato što one nisu imale, udovoljavale europskoj direktivi da određeni broj sati moraju provesti na praksi odnosno određeni broj kliničkih kolegija, konkretno kod sestara ali isto vam vrijedi za sve regulirane profesije. Dakle da to je problem doista za ljude koji tamo žive, kod nekih će biti, u nekim zanimanjima i nekim profesijama problem će biti lakši to su ova naša prosvjetarska, u ovim nekim drugima doista neće biti lagan. I da, doista će ljudi morati potrošiti određeni broj godina za doškolovanje dakle nije nostrifikacija, ponavljam, radi se o akademskom priznanju gdje se izjednačava i to ne zbog našeg hira ili naše ovakve ili onakve administracije nego zbog direktiva Europske unije koje su uvedene upravo zato da bi se ujednačili prvo obrazovni sustavi da bi onda to rezultiralo jednakim kompetencijama i automatskim priznanjem na kraju. Naravno unutar i regije će se dogoditi da će se proces Europske unije proširiti, biti će ti problemi manji ali ne smijemo izjednačavati i tražiti nepravdu gdje je zapravo objektivno nema u sućut zapravo prema ljudima koji imaju tu probleme. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Kolegice Lugarić ja s vama vjerojatno ne mogu kvalitetno polemizirati jer to je vaša sfera obrazovanje. Međutim, ono što me čini sasvim logični zaključak, ne može do ulaska u Europsku uniju za istu vrijednost je potrebno 11 dodatnih ispita nakon određenog datuma je potrebno 60 ispita razlike. Očito da ti ljudi tamo koji su završili stomatologiju u Beogradu ili Novom Sadu koji su inače fakulteti na glasu ne znaju te stvari tako kvalitetno kao što to znamo mi raditi samo zato što smo ušli …/Govornik se ne razumije./… u Europsku uniju. Ja dozvoljavam da su se tu u formalnom smislu neke stvari promijenile ali hoću reći da je ovo, imam dojam da je ovo više stvar administrativnih zavrzlama nego što je to realna potreba. Ja sam razgovarao sa predstavnicima komore, oni nisu čak ni pripremljeni takve stvari da rade. Oni čak ne znaju ni odakle da krenu da rade. A mislim o čemu se radi. Ja hoću reći da smo ove stvari ispali majstori administrativnih zavrzlama i ništa više. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Hvala. Pa kolega Horvat vi ste spominjali primjere i naveli ste da je to jedan primjer osobe koja je završila medicinu dakle u Srbiji. Međutim, ja mislim da je tu bitna ustvari jedna druga stvar za naglasiti a to je ustvari da se radi o obrazovanju naših državljana, dakle koliko smo mi kao država uložili u obrazovanje naših državljana koji stječu visoke kvalifikacije i sposobnosti i u drugim zemljama i u drugim fakultetima. postoji tu razlike, postoje nivoi, ja se slažem ali možda vi, možda u ovom objašnjenju bi bilo bolje da se recimo spomenula neka osoba koja je završila recimo fakultet u nekim od zemalja, da tako kažem recimo ako se tiče primjer informatičkih znanosti u Japanu ili nekoj drugoj zemlji što se tiče medicine. I ono što je i još jedna stvar tu bitna, upravo bitna za naglasiti da li mi ovim postupkom i na koji način njih motiviramo da poslije završenih fakulteta se vrate u Hrvatsku i rade onaj posao za koji su se osposobljavali, što su učili ili da ostanu eventualno u tim zemljama i da rade, bez obzira što to nije njihova zemlja. Posljednja replika, poštovana Đurđica Sumrak. sam željela vam ja reći, međutim želim vam još nešto reći. Zaista u svemu onom što, u čemu je problem? Zaista je problem u programu i konačno mi moramo shvatit da smo mi članica Europske unije i više o tome nema zbora. I vrlo dobro pamtimo vrijeme, a to ste i vi ili kolegica kolegica naveli, kad su neki odlazili u neka mjesta pa konkretno evo ja ću reći Banja Luka ili neka mjesta u Srbiji, na neke fakultete tipa ekonomske, učiteljske, ma sve u stvarnosti i za nekoliko mjeseci bi se vratili s diplomama. Ja osobno da sam ministrica ili ministar bi svakom išla na provjeru tih diploma. Ne mogu biti jednako valjane. Bez obzira što izuzetno cijenim zaista fakultete i sveučilišta i profesore na nekim fakultetima i u Srbiji i BiH vrlo kvalitetni ali mi se moramo, na sreću članica smo Europske unije i ne možemo imati dvostruka mjerila. Prema tome, svi se moraju pridržavati onoga što je zakonodavstvo hrvatsko.

ja nisam nimalo dovodio u pitanje činjenicu jesmo li mi ušli u Europsku uniju ili nismo. Mi smo naravno ušli u Europsku uniju i to ima svoju cijenu i naravno da je i ovo samo rezultat procesa prilagođavanja koji neće biti tako jednostavan. Vidimo to i po ovom segmentu. Međutim, ako ljudi kažu da postoji činjenica da dvoje ljudi, ponavljam, poslije priznate diplome, dakle nostrificirane diplome idu da odrade staž kako bi mogli položiti stručni ispit, u istoj ustanovi, prema istim propisima odrade tih godinu dana i sad jedan ne može polagati, a drugi mora. Možda ja nisam u pravu, ali mi se to ne čini previše logičnim ni previše korisnim za ovo društvo i onda na to sve skupa njih uputimo u nekakvu komoru koja se i dalje ne snalazi u ovom svemu, koja će im dodatno komplicirati stvari kao što sam rekao, koja će im to debelo naplatiti pa onda ih tjeramo da 500 sati negdje odrade. Znači dvije godine ti ljudi moraju negdje platit stanarinu, neki otac mora negdje nekom u Zagrebu platiti dvije godine boravak i to sve kad podvučete taj mladi čovjek diže ruke i odlazi negdje gdje takvih komplikacija nema i mi ostajemo bez kadra, ostajemo bez ovih 800 800 liječnika koji su ovako dočekani u Njemačkoj. Ja o tome samo govorim. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Cijenjeni zamjeniče ministra i poštovana pomoćnice ministra. Zaista smo uspjeli nagurati u jedan članak promjene toliko tema da me ova rasprava podsjetila na onaj jedan običaj, jedno vrijeme je bio popularan pogotovo na američkim sveučilištima, to se možda kolega Andričević sjeća koliko se ljudi može nagurati u Volkswagenovu bubu. Tako smo i mi uspjeli nagurati gomilu tema i zato ću ja poštujući vaše vrijeme, slažući se u principu sa većinom onoga što je do sada rečeno, pogotovo u izlaganju kolegice Lugarić, zaista ću u dvije rečenice iznijeti stav kluba HNS-a o ovom prijedlogu zakona o kojem izvorno razgovaramo, odnosno dva prijedloga zakona ali mijenja se u njima ta jedna te ista stvar da se nadležnost priznavanja stručnih kvalifikacija prebacuje na agencije. Za nas u HNS-u tu nema ništa sporno, taj prijedlog je nama prihvatljiv i mi ćemo ga podržati. To na kraju krajeva i jeste u skladu sa obavezama koje smo preuzeli kao članica Europske unije i isto tako u skladu sa postojećim zakonom, odnosno zakonima u ovoj državi. I samo jedna napomena, u uvodnom tekstu se veli da će to omogućiti brže i efikasnije provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Vi kolega Andričević i vi kolegice … dobro znate da zakon sam po sebi nažalost nije garancija ničemu. I u tom smislu i u kontekstu svega ovoga što su kolegice i kolege prije govorili tu će naravno trebati jer to je valjani cilj, to je cilj zbog kojeg i podržavamo i zbog kojeg idemo u ove promjene, ali njega zaista treba ostvariti i tu neće biti dovoljno samo napisati i izglasati zakon nego će trebati u primjeni i provedbi tog zakona onda zaista paziti da se se to tako i dogodi i ja ću zaista poštujući vrijeme svih nas ovdje završiti. Inače, rekord je 20. 20 ljudi se naguralo u onu staru Volkswagenovu bubu. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Nacionalnih manjina poštovani Dragan Crnogorac. Izvolite. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Hvala. Dobro veče svima. Poštovani potpredsjedniče, zamjeniče ministra, pomoćnice ministra obrazovanja, sporta i znanosti. Klub Nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru podržat će Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji, odnosno obadva ova zakona kao što smo objedinili raspravu i na početku bih rekao ovako. Pravila, pravila, da bi me udavila. Pravila, pravila, u crno me zavila. Neka glupa pravila. Ja bih rekao na početku i tako bih ustvari počeo, ne bih se odmah držao ovoga predloga zakona, nego bih se vratio upravo na Zakon o reguliranim profesijama i priznanju inozemnih stručnih kvalifikacija i kao što je već bilo istaknuto po meni je on veći problem nego što je bilo do sada parcijalno rješavanje pogotovo pitanje regularnih profesija zato što se u njemu odredilo na koji će to način ići, koji će to biti popis reguliranih profesija i tu po meni je osnov čitavog problema. Ja sam prošle godine na žalost nisam stigao iako sam se prijavio za raspravu, kada smo i prošle godine mijenjali ovaj zakon, a mijenjali smo ga samo u jednom segmentu di se on odnosio čini mi se na putovnicu jer to izgleda u zakon kada smo ga donosili 2011. ili već prethodne 2009. godine da bi naši državljani koji ovo pitanje regulišu u RH mogli nesmetano da rade u drugim zemljama članicama EU i europskog ekonomskog prostora. Dakle, kao što sam i rekao ovaj zakon je, dakle donesen 2009. godine u u preuzimanju direktiva ili kako smo mi to tada znali govoriti pravne stečevine EU koje apsolutno nismo detaljno analizirali i nismo predvidjeli kakve ćemo probleme imati ako samo formalno zadovoljimo kriterijume poglavlja za ulazak u EU. Na žalost, to nam se sada dešava i mi ove zakone, odnosno druge zakone moramo da menjamo umesto da smo promenili ovaj zakon koji sam rekao, Zakon o reguliranim profesijama i priznanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Tu bih istakao, dakle da za nas je možda još bitnije da tako kažem da podijelimo ovaj problem na dve grupe ili skupine ljudi. Prva stvar to su državljani RH, a a druga to su, dakle državljani koji nemaju naše državljanstvo ili državljanstvo država EU ili zemalja europskog ekonomskog prostora, a žive u RH i ovde žele, dakle da se zaposle i da rade. Nas dakako i mene najviše pogađa ova grupa ljudi koji su državljani RH. Prije svega za državljane drugih država jasna su pravila i oni dolaze, dakle u RH iz, radi stalnog nastanjenja, posla i drugih stvari a kao što sam rekao njihove matične zemlje nisu RH. U okviru ovoga Zakona o reguliranim profesijama imamo jednu, imamo jako puno grupa da tako kažem reguliranih profesija. Ja ću samo reći, dakle da postoji temeljem članka 72. zakona o, stavka 1. Zakona o reguliranim profesijama postoji skupina profesionalnih djelatnosti, pardon, koje bi trebale izregulirati svoje profesije u RH. Ovdje postoje nadležna tijela koja trebaju da provode ove postupke i na osnovu kojih akata to treba da se uradi. Normalno, mi na žalost kao što je ovdje već bilo govora u mnogim profesijama to nismo nismo napravili, iako smo ušli u EU kao što sam i rekao 1.7.2013., iako smo donijeli zakon 2009. pa ga menjali 2011. mi se nismo dovoljno pripremili, niti nas je možda u tom trenutku to interesiralo, nego nas je samo interesiralo da formalno zadovoljimo, odnosno uslove iz poglavlja koja su trebala biti zatvorena na putu ulaska u EU. Zašto to kažem? Zato što uvek posle imamo problema i sad kažemo mi se prilagođavamo na EU. Pa mi smo trebali da se prilagođavamo 2011., 2012., a ne 2015. Iz ovoga predloga prije svega proističe da se ovde radi o profesijama koje se bave prije svega školskim, pedagoške struke i u tom pravcu, a pogotovo za nacionalne manjine ja bih rekao ovo je jedna bitna tematika. bitna tematika. Zašto? Zato što u RH nacionalne manjine recimo imaju prava obrazovanja na svom jeziku i pismu. Kao što znamo u preambuli Ustava su definisane pojedinačno ove, poimenično nacionalne manjine, ali recimo za mnogo od njih imamo problema kada trebamo da obezbedimo kadar pogotovo profesore koji bi predavali na njihovom materinjem jeziku u RH. Tako Tako da većina tih nacionalnih manjina, odnosno pripadnika nacionalnih manjina, odnosno članovi tih nacionalnih manjina se obrazuju u svojim matičnim zemljama, pritom su državljani RH. Ja ću vam citirati koji. Recimo, dakle u Ustavu ovako one nacionalne manjine koje imaju problem to su Srbi, Židovi, Ukrajinci, Rusini, Bošnjaci, Crnogorci, Makedonci, Rusi, Romi, Turci, Albanci evo to je pola od popisa nacionalnih manjina koje nisu, koje zemlje nisu članice EU ili članice europskog ekonomskog prostora a one moraju, u stvari hrvatski su državljani i moraju da prođu ovaj proces. Dakle, ne mogu, jer pošto nije kod nas obezbeđeno način obrazovanja recimo prosvetnih radnika za rad u ovim školama, oni se moraju obrazovati u svojim zemljama i imaju pri tome jako velike probleme. Čuli ste koliko je to sredstava što se tiče medicina ili nekih drugih profesija, no međutim ja ja bih rekao da u ovome delu postoji još jedna hajde da tako kažem okolnost na koju nismo računali, a ja ću vam reći koja je to. Vidite, ako dođe, čak u ovom delu ako nemate profesora koji predaju na materinjem jeziku vi imate pravo u RH da van kvota viznih dovedete profesore i da zaposlite u RH da rade u toj nastavi. To znači država je dozvolila da dođe profesor, ako ga nemamo, na recimo evo ruskom jeziku, da dođe primjer iz Rusije, ali neće moći početi predavati dok ne prođe ovaj cjelokupan proces kao što je ovdje navedeno. Kad to bude prošlo onda će moći predavati gdje god hoće, ali u principu ovdje ne. Ono što je još ovdje bitno za spomenuti tu su i bilateralni ugovori koji reguliraju ove materije. Znači, ovo je kompleksno gradivo, ja govoreći ispred kluba nacionalnih manjina se apsolutno slažem sa ovim prijedlogom. slažem sa ovim prijedlogom. Nama je žao što je tek sad ovo došlo na dnevni red. Znam, postoje okolnosti i dnevnog reda u Saboru kada to tek treba da dođe, međutim i nažalost sad smo tek na prvom čitanju. Nama slijedi procedura, dakle mnoge stvari smo donijeli po hitnom postupku a ovo idemo redovnom procedurom, idemo u prvo čitanje. Možda će biti i treće čitanje. Ovdje imamo izmjenu samo jednog članka članka i idemo u redovnu proceduru. Pa mislim da smo to mogli da završimo na puno bolji i puno, puno efikasniji način. klub nacionalnih manjina će podržati oba prijedloga izmjena zakona sa konstatacijom i žaljenjem da ove stvari nisu učinjene puno, puno prije i sa pozivom, jer ja sam čak još i razmišljao možda i sa zaključkom da se ili da se mijenja ovaj zakon kao što je u početku istaknuto zakon je reguliran …/Govornik se ne razumije./… da on možda bude čak i poseban zakon, ali sa zahtjevom da se ove stvari naprave što prije i u drugim oblastima koje se reguliraju ovim zakonom. Dakle, kao što sam ja sad naveo ovdje da ima 68 čini mi se tih grupa. Tako da evo sa ove govornice pozivam dakle sve relevantne institucije, ali prije svega i Ministarstvo rada, gospodina Miranda Mrsića, da ubrza ove procese. On je nama obećao čini mi se prošle godine kad je bila rasprava da će ovo čak ići prošle jeseni ali evo nažalost dočekali smo u ovoj godini, nažalost.

konkretne stvari, što vi to konkretno hoćete reći. Ali ja ću vam sada reći jedan primjer koji je sličan ovim vašima. Kolega od mog sina završio je u Klagenfurtu glazbenu, to se zove Viša škola sad da ne govorim na njemački. Vratio se u Hrvatsku, tu je završio srednju glazbenu, vratio se u Hrvatsku i njegova diploma se ne priznaje. Nije mu se priznavala do 2013. godine. Vidite, stvar je u tome i da su naša sveučilišta prolazila akreditacije akreditacije prije ulaska u EU znači i sada se obnavljaju te akreditacije koje se ne čine u trećim zemljama. Ne možemo tražiti pa ja ponovno ću reći dvostruka mjerila ili trostruka mjerila. Ajmo reći da Srbi koji žive u Hrvatskoj svakako ili neka druga nacionalna manjina nije problem uopće Česi ili bilo tko drugi Mađari, Mađarima će koji studiraju i odlaze u Budimpeštu ili Mađarsku bit će jednostavnije jel' tako? To ste vi? A hoćete reći da oni koji budu studirali u Beogradu njima će biti teže naći ovdje posao? Pa bit će, da. Bit će, odnosno trebat će svoje diplome i nostrificirati i trebat će naime završiti programe koji su programi regularni u RH ako se žele zaposliti u RH. Jer takav Jer takav problem su imali i naši građani i mladi naši ljudi iz Hrvatske koji su studirali u zemljama EU dok mi nismo bili članica EU i sve diplome vjerujte od glazbenih akademija do ne znam i moje veterine i svega ostaloga su se morale nostrificirati. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Dragan Crnogorac. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Pa dobro ja imam jedno pitanje. Da li u Hrvatskoj negdje može osoba da završi studij i da stekne zvanje profesora srpskog jezika i književnosti? Ne može. A zašto ne može? Zato što ga nema. Znači, mora da ga završi tamo gdje ima. Zašto? Zato što u Hrvatskoj postoji obrazovanje i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. To je prva stvar. Druga stvar što se tiče priznavanja diploma ili nostrifikacije kako mi to znamo tako da kažemo fino dakle prva stvar, odnosno priznavanje diploma, prva stvar je u tome dakle da jedan od uvjeta da bi vam se ta diploma ovo što ste vi govorili za Klagenfurt izjednačila u RH jeste da taj fakultet ima licencu od te države. Dakle, vi ste rekli recimo za Banja luku, spomenuli ste neke druge fakultete u Subotici ali ako ta država je izdala licencu za rad i te diplome su se apsolutno i dosad provjeravale, dakle one su se dosada provjeravale i nije uopće bilo sporno ovo što ste vi rekli u jednom trenutku da se završi za ne znam godinu dana ili što ja znam, to je meni malo, postoje vjerojatno privatni fakulteti da tako kažem koji imaju takve programe ali države su im odobrile. države su im odobrile. A ja ću da vam postavim još jedno pitanje. Vi ste, prošli mandat je bio mandat HDZ-a, imate Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, imate situaciju da morate postići proporcionalnu zastupljenost recimo ne samo Srba nego svih nacionalnih manjina u državnim javnim tijelima. Kako ćete to napraviti? Pogotovo ako su oni završili fakultete recimo na svom materinjem jeziku. Ja sam recimo imao kolegu koji je bio Mađar i koji nije mogao položiti jedan ispit. On je rekao ja ovo ne razumijem, ovo nije na mom materinjem jeziku. I ja sam ga apsolutno shvatio. Ali da je studirao u Mađarskoj on bi vjerojatno završio fakultet bez problema. završio fakultet bez problema. Pa mislim slušajte ali druga stvar je što mi radimo. Zato sam i govorio o Zakonu o reguliranim profesijama. Da bi mi tu trebali, ovo je dobar korak, ali bi mi trebali napraviti na svim drugim poljima. Pa što ćemo sa pravnicima? Što ćemo sa drugim profesijama? U ime HSU-a govorit će poštovana zastupnika Ljiljana Cvjetović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, zamjeniče sa suradnicom Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika pozdravlja donošenje Zakona o dopuni Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje, kao i Zakona o dopuni Zakona o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prošlo je godinu i pol dana od dana pristupanja RH EU a da se gotovo ništa nije napravilo po pitanju priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u odgoju i obrazovanju u RH. Iako je bila obaveza RH da to učini pristupanjem Uniji. Uprava za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta davala je jedne informacije, Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, nacionalna kontakt točka za pružanje informacija o priznavanju stručnih stručnih kvalifikacija druge, a Agencija za odgoj i obrazovanje treće tumačenje. Osobe koje su trebale priznavanje stručnih kvalifikacija iz područja odgoja i obrazovanja našle su se u tako reći neobranom grožđu. Neke od njih su čak počele i odradile pripravnički staž jer gotovo niti jedna institucija nije imala pravu informaciju a kada su trebale polagati stručni ispit to im nije bilo dopušteno. Treba se samo zamisliti u takvoj situaciji. Navest ću konkretan primjer Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Sveučilište u Mostaru, kako je prije nekoliko godina potpisan sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Mostaru da profesori iz Hrvatske pomognu u stvaranju znanstvenog pomlatka, veliki broj profesora sa svih hrvatskih sveučilišta kao i vanjski suradnici pomažu u realizaciji nastave dok mladi kadar ih Bosne i Hercegovine ne stekne uvjete za izbore u zvanja. Bivši studenti koji su magistrirali na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti iz studija pedagogije a hrvatski su državljani našli su se u problemima. Naime, oni su svoju diplomu bez ikakvih poteškoća nostrificirali u uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Neki od njih su primljeni na pripravnički staž u osnovne i srednje škole, najčešće prema programu Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Međutim, problem je nastaju ulaskom Hrvatske u EU jer na snagu stupa Zakon o reguliranim profesijama. To znači da svi oni koji žele raditi u odgojno obrazovnim institucijama osim nostrificirane diplome moraju imati i rješenje o reguliranoj profesiji i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. To je rješenje trebalo svima onima koji su diplomirali ili magistrirali izvan RH, dakle ne misli se samo na Bosnu i Hercegovinu nego i ostale države. Za to je bilo zaduženo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta točnije Uprava za odgoj i obrazovanje. S obzirom da nije usklađen hrvatski kvalifikacijski okvir Zakon o reguliranim profesijama o području odgoja i obrazovanja i drugi zakonski i podzakonski akti u upravi za odgoj i obrazovanje pri ministarstvu ništa se nije rješavalo, znači od 1.7.2013. godine jer se jednostavno nije niti moglo riješiti. Agencija za odgoj i obrazovanje one osobe koje su počele stažirati u odgojno obrazovnim institucijama nije mogla pustiti na polaganje stručnog ispita bez tog rješenja. Nadamo se da će se sada stvar konačno riješiti i da će se puno brže donijeti i početi primjenjivati pravilnici o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u odgoju i obrazovanju. Tromošću sustava mladim ljudima koji su na početku svoje ratne karijere učinjena je velika nepravda. Vrijeme je da to ispravimo jel bude li se sve to i dalje radilo puževim korakom bilo bi vrijeme da prestanemo pričati o mobilnosti studenata, demokratskom društvu, pravo svih na rad itd. Međutim, tu ima još puno posla stoga predlažemo donošenje odgovarajućih podzakonskih akata odnosno pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. U tu svrhu potrebno je osnovati koordinaciju Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Radi osiguranja odabira što kvalitetnijeg stručnog osoblja predlažemo da se u važećem članku 4. stavku 3. dodaju dva nova podstavka koja se djelokrug agencije proširuju na donošenje kriterija za izbor savjetnika i viših savjetnika koji će obavljati stručne poslove u agencijama i na donošenje kriterija za izbor voditelja županijskih stručnih vijeća u osnovnim i srednjim školama RH. Ovo je potrebno da bi se izbjegle različite manipulacije i da bi na tim važnim mjestima bili doista najkvalitetniji djelatnici. U ostalom ako na učenike imamo kriterije za vrednovanje onda bi trebali znati vrednovati i rad stručnog osoblja.

Zaista je jednostavan ovaj zakon kad ga se pročita sa tom jednom i pol točkom koja se mijenja, ali je važan važna izmjena i važan je sam zakon malo više referirati i dati na pokušati dati na značaju samoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, držat ću se te druge točke, smatrajući da je ona možda je važnija nego što na prvi pogled to izgleda. Za nas u HNS-u obrazovanje nakon sigurnosti i brige za potrebite najvažnije odnosno na prvom mjestu po hijerarhiji državnih poslova, poslova koje država mora činiti za svoje građane. Država po definiciji ima vrlo jasnu i reklo bi se jednostavnu funkciju, ona postoji tu da bi svojim građanima život učinila jednostavnijim, lakšim, kvalitetnijim i sretnijim. No voditi državu je jedan izuzetno složen, zahtjevan posao za koji su potrebni prvenstveno osobno poštenje, znanje, vještine i posebna često silna pozitivna energija. I to zaista ne može raditi svako i ne mogu raditi svi. Načelno, državu smo stvorili mi sami, samosvjesni građani i građanke u želji da živimo u uređenom društvu i time smo se odrekli nekih svojih sloboda i dali smo državi u ruke instrumentarij da uvede norme koje će nas sve staviti u istu početnu poziciji, koji će nas uokviriti potičući naše osobne slobode, talente i ambicije. Za to državi kroz poreze, doprinose plaćamo za te njezine usluge, a ona nam to vraća kroz određena uređena područja kao što su npr. struja ili voda, ceste, željeznice, zdravstvo ili mirovinski sustav, obrazovanje. Kao što sam malo prije rekao, nama u HNS-u jedan od najvažnijih ako ne i najvažniji servis koji država pruža svojim građanima jest obrazovanje. Prema zakonu nasušna je odluka djelatnost Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. I dozvolite mi ja ću samo nekoliko uloga koje su nabrojane koje obavlja agencija pročitati kako bi možda dao na težini i važnosti rada same agencije. Ona obavlja analitičke, razvojne, istraživačke poslove za djelatnost sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, priprema prijedloge standarda zanimanja i daje stručno mišljenje na prijedloge drugih predlagatelja, izrađuje strukovne kurikulume i daje stručna mišljenja na prijedloge drugih predlagatelja, znači izrađuje sama, potiče suradnju i sudjeluje u projekt programu i projekata vezanih za razvoj sustava obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja, priprema i provodi programe i projekte financirane ili sufinanciranje iz fondova EU i drugih oblika međunarodne pomoći, znači ona ih priprema i provodi, obavlja poslove financiranja, nabave, ugovaranja, plaće nadzor od provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU, provodi osposobljavanje stručno usavršavanje zaposlenih u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, organizira i provodi stručne ispite te postupak stručnog napredovanja za nastavnike struke u strukovnom obrazovanju kao javnu ovlast. Znači organizira i provodi stručne ispite, Utvrđuje kriterije za uspostavu i provođenje nadzora sustava financiranja i obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju, organizira i provodi državna natjecanja učenika organizira i provodi državna natjecanja učenika i smotre učeničkih radova u sustavu strukovnog obrazovanja, uspostavlja i održava informacijski sustav s bazom podataka o ustanovama te njihovim polaznicima, kadrovima i materijalnim uvjetima imovine i drugim važnim informacijama vezanim uz djelatnosti uz djelatnosti ustanova. Iz navodnog se vidi da agencija kao regulatorni stručni mehanizam pomaže i aktivno unapređuje razinu i kvalitetu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih jedna je od najvažnijih obrazovnih institucija u Hrvatskoj. Tu važnu ulogu treba još jače razviti i afirmirati. Osobno … da 90% građana uopće ne zna da ta agencija postoji. Agenciji rad ne smije biti samozatajan, njezin rad mora biti što javniji, što jasniji i što glasniji. Strukovno obrazovanje svojom kvalitetom u teoretskom i praktičnom znanju i vještinama mora pružiti mladim ljudima i mogućnost zapošljavanja odmah nakon škole kod raznovrsnih poslodavaca. Ujedno strukovno obrazovanje može i trebalo bi biti najkvalitetnija polazna točka za obavljanje samostalnih djelatnosti odnosno poslova u obrtništvu i malom poduzetništvu. Strukovno obrazovanje mora omogućiti mladim poduzetnim ljudima da odmah nakon srednje škole dobiju kvalitetna znanja koja će ih potaknuti i ohrabriti da krenu u uzbudljivu, izazovnu i rizičnu avanturu privatnog poduzetništva. Strukovne škole moraju biti rasadnici stručnih i praktičnih znanja i vještina koju uspostavljaju vrlo mlade ljude da svojom energijom, hrabrošću čak nekompromisnošću s punim saznanjem i naprosto željom za dokazivanjem, zašto ne, željom za osobnim bogaćenjem otvaraju kao vrlo mladi ljudi svoje obrte odnosno poduzeća. Isto je kod obrazovanja odraslih, ne želeći ulaziti u diskusiju oko cjeloživotnog obrazovanja, za to bi sa kolegicom Lugarić trebalo nekoliko dana, treba istaći da su jedan od većih društvenih problema nezaposlenih ljudi iznad 50 godina ali ne samo iznad 50 već i nešto mlađe odrasle osobe. Osim što raznim krizama gube posao za mnoge njihovo znanje nije više kurentno na tržištu rada. Brojna zanimanja iz raznih razloga tijekom vremena naprosto izumiru. Dokvalifikacijom, prekvalifikacijom ili nekim drugim oblikom obrazovanja za odrasle može se i treba se i odraslim osobama omogućiti ili još važnije treba ih osokoliti i potaknuti da se oni upuste i u samostalne djelatnosti i poduzetničke vode. Država mora poticati i omogućiti kvalitetnim obrazovnim programima svakome da se doškoluje i prekvalificira i da se u potpunosti osposobi za novo zanimanje ili otvaranje vlastitog obrta odnosno poduzeća. To je od strane države uvijek isplativa ili rekao bih najisplativija investicija. I ne samo to kako bi se sa liste socijale maknuo veći ili manji broj ljudi već i osjećaja prihvaćenosti njih samih a time i ako smijem reći zdravlja nacije. I za kvalitetu uspješnog obavljanja sveg ovog što sam naveo odgovorna je agencija. Mi smo toj agenciji svi zajedno nabili na leđa ogromnu odgovornost i ona tu odgovornost mora prihvatiti a mi joj svi zajedno u tom moramo pomoći. To je stvarno izlaz iz nekih kriznih situacija. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Završne minute ove rasprave pripadaju zamjeniku ministra znanosti, obrazovanja i sporta, uvaženom Roku Andričeviću. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Dozvolite mi prvo da vam se iskreno zahvalim na vrlo konstruktivnoj diskusiji, raspravi i konkretnim prijedlozima. Puno toga, da ne kažem većinu toga što ste rekli bila je također tema i naših diskusija, rasprava u samom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta kada smo razmišljali o primjeni svega onoga što ovi zakoni predviđaju. Drago mi je posebno bilo čuti komentare i prijedloge vezane o samoj mogućnosti spajanja ovih dviju agencija, temi koja je i bila a vjerujte i trenutno jest u ministarstvu kao jedna tema o kojoj se intenzivno razmišlja. Naravno tu ne smijemo smetnuti sa uma ni činjenicu da upravo Strategija znanosti i obrazovanja i tehnologije razmišlja o funkcionalnoj transformaciji baš u svrhu osiguranja kvaliteta. Tako da i to je nešto što je sigurno tema, a i sami ste rekli ovo je prvo čitanje, prema tome biti će još puno rasprava o mogućnostima primjene toga. Želio bih također naglasiti da su u tijeku pripreme Izmjena zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i da će vjerojatno postupak ići koncem prvog kvartala ove 2015. godine. Ne mogu se više složiti s vama koliko je ovo zahtjevna zadaća za obe agencije jer postoje upravo oni primjeri o kojima ste sami govorili koji zahtijevaju vrlo specifični način vrednovanja stručnih kvalifikacija. Mi i jesmo u tijeku tri pravilnika koji trebaju osigurati bolju provedbu ovih zakona. Ja ću izdvojiti samo jedan a to je pravilnik o vrsti i razini obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi nešto što je spomenula uvažena zastupnica Lugarić. Također je bilo diskusije o povlačenju sredstva iz europskih fondova za strukovno obrazovanje, to je isto tako jedna tema koja je vrlo zanimljiva. Međutim, imamo na umu da je operativni program usvojen koncem 12. mjeseca prošle godine tako da mi tek sada krećemo sa time. Koliko ćemo biti uspješni u tome znati će se vjerojatno koncem 2015. godine kao nekom prvom koraku. Naravno da su potrebni kapaciteti, ne samo u agenciji, znači u jednoj i drugoj nego i u samom ministarstvu da se mogu da se mogu ta sredstva na neki način uspješno povući. I još bih samo naglasio da smatram da se ne kasni sa povlačenjem ali trenutno je u tijeku upravo ključni period pripreme takvih projekata koji trebaju povući ta sredstva. Ponavljam, korisnici tih sredstava nisu samo te dvije agencije o kojima mi danas razgovaramo nego su također različiti korisnici i u samom sustavu koji mogu biti oni koji će povlačiti ta sredstva. Ja vam se još jedanput zahvaljujem na vrlo korisnoj raspravi i siguran sam da će u drugom čitanju biti puno popravaka i konkretnih prijedloga u samom zakonu. Hvala lijepo.